otvaram Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Pre nego što pređemo na dnevni red, molim vas da minutom ćutanja odamo počast pokojnom patrijarhu srpskom, gospodinu Irineju.Neka

vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi

jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno prisutno 186 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.Na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine, da li neko od predsednika odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje?Reč

vladajuća koalicija je uvek imala spremnost i volju da sasluša sugestije i predloge jednog dela opozicije, zapravo čitave opozicije ali ovde namerno ističem – jednog dela opozicije, kada je reč o izbornim uslovima.O tome smo razgovarali i na Fakultetu političkih nauka, iako ne znam zašto smo razgovore vodili tamo, jer takvi razgovori se vode u institucijama sistema, vode se u parlamentu, razgovarali smo i u okviru međustranačkog dijaloga i u tim razgovorima i vladajuća koalicija ali i radna grupa Vlade Republike Srbije pokazala je jedan odgovoran, ozbiljan i posvećen pristup. Radna grupa se nije deklarativno i formalno bavila ovim pitanjem, već vrlo konkretno i predložila konkretne izmene i dopune zakona.Jedan vladajuće koalicije je ove razgovore shvatio kao farsu, kao priliku da zavarava javnost, da bi sebe u tom trenutku predstavio kao žrtvu, iako su znali da je samo jedan izlaz iz njihove političke situacije, a to je očajnički i gubitnički potez, koji su i preduzeli – bojkot izbora. Nisu njih interesovali izbori, nisu njih interesovali izborni uslovi, njih je interesovalo samo jedno – da se predstave kao žrtve i da pokušaju da, ako je moguće, bez izbora dođu do vlasti i privilegija. Dok su predstavnici vladajuće koalicije o ovim važnim temama razgovarali u institucijama sistema, jedan deo tamo neke opozicije je o tome razgovarao u hotelskim lobijima.Inače, kakvi su to razgovori ako taj jedan deo opozicije dođe na jedan sastanak i kaže – ili 42 zahteva ili bojkot. Izvinite, to nije prostor za dogovor, to nije prostor za bilo kakvo kompromisno rešenje.Najveći rešenje.Najveći deo onoga što je dogovoreno tokom međustranačkog dijaloga je zapravo sve, jer ja imam ovde agendu, učestvovao sam u razgovorima i sve ono što smo dogovorili tokom međustranačkog dijaloga je implementirano. To je bio stav i evropskih parlamentaraca koji su učestvovali u razgovorima i koji su rekli da je postojao jedan konstruktivan pristup, da je napravljen jedan kvalitativan iskorak napred, koji vodi ka demokratskom duhu.Zašto sam ovo napravio kao uvod za pitanje koje želim da postavim vama, predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije? Iz jednog prostog razloga, jer se poslednjih dana u javnosti ponovo pokušava od tamo nekog dela opozicije napraviti atmosfera u kojoj će oni biti žrtve. Između ostalog oni, predsedniče, kažu da ste vi rekli da ste protiv dijaloga i da ste protiv razgovora o izbornim uslovima.Ja znam da to nije bila vaša konstatacija, ali mislim da je važno da zbog građana Srbije, da zbog javnosti, odgovorite da li ste to rekli na takav način ili ste rekli da Narodna skupština Republike Srbije kao najviši organ zakonodavne vlasti ima svoju dinamiku, ima svoje prioritete i onog trenutka kada bude realizovala ono što je dogovoreno će doneti adekvatne odluke i u tom kontekstu.Znam i imam informaciju, gospodine predsedniče, da su vam se obraćali i gospodin Bilčik i gospođa Tanja Fajon. Tanja Fajon, koja je bila vrlo aktivna u izborima u Srbija, i ne samo parlamentarnim izborima, već, ne znam da li je gospodin Birmančević tu iz SNS, već i kada je reč o lokalnim izborima u Šapcu, što je za mene lično nezamislivo. Za mene je nepojmljivo da neko tumači i analizira u negativnom kontekstu izlaznost izbora na parlamentarnim izborima u Srbiji, gde je bila izlaznost oko 50%, a izabran je za evropskog parlamentarca prilikom izlaznosti od 28%. Dakle, nije ona osvojila 28%, nego je učestvovala i izabrana na izborima gde je izlaznost bila 28%.Da li su oni u tom pismu, gospodine predsedniče, navodili bilo kakav datum i bilo kakav rokove i sa kime mi to, gospodine predsedniče, u periodu koji je pred nama treba da razgovaramo? Sa vanparlamentarnim strankama? Pa njih je danas mnogo. Da li mi treba da zadovoljavamo sve njih da bi imali nekakve idealne izborne uslove iako oni nisu menjani od 2008. godine, nego su se tek prošle godine setili da o tome treba da razgovaramo. Nemojte na takav način da potcenjujemo i da degradiramo građane Srbije jer naše društvo i građani imaju sposobnost da prepoznaju prave vrednosti i šta hoće i kakvu Srbiju hoće i kakvu Srbiju žele i to su rekli na parlamentarnim izborima. Da li treba da razgovaramo sa evropskim parlamentarcima? Nemamo mi nikakav problem da saslušamo i njihove sugestije i predloge. Poštujemo mi i gospodina Kukana i gospodina Flakenštajna…Samo još pola minuta. Vi meni uglavnom uskraćujete vreme.(Predsednik: Kako uskraćujem. Sada je pet i 35.)Čini mi se da to samo činite meni. Odbijte mi od onih 20 minuta kasnije kada budem govorio. Još samo pola minuta. Šalim se naravno. Samo još 20 sekundi. Nemamo mi problem da saslušamo i njihove sugestije i predloge, ali, gospodine predsedniče, dajte da prestanemo i dajte da onemogućimo da neko vređa srpsku demokratiju. Nemamo problem da saslušamo i nevladin sektor, ali ne može nevladin sektor da bude organizator i moderator takvih razgovora i da nam na neki način vežu ruke, da od nas traže da izađemo sa konkretnim stavom, da sebi dižu cenu, na taj način nama vežu ruke, a opet nemamo stav u tom trenutku jednog dela opozicije koji je tada bio parlamentaran.Ako možete molim vas, pošto Poslovnik to dozvoljava, ne morate pisano da odgovorite, nego možete odmah ukoliko ste u mogućnosti da date odgovor. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Pošto ste me pitali, da ne bi bilo pismenog odgovora, ja sam više puta govorio i ponoviću i sada da Narodna skupština Republike Srbije će ispunjavati ono na šta se obavezala, a to znači da će biti nastavljen međustranački dijalog po planu kako je to napravljeno razmenom pisama između Mekalistera i tadašnje predsednice Narodne skupštine Maje Gojković.Vi dobro znate, u tome ste učestvovali, da je bilo tri sesije na tu temu i da je tada bilo predviđeno da će postojati druga faza tog dijaloga, posle parlamentarnih izbora, sa ciljem da on posluži kao dobra priprema da se završi i da bude plodotvoran do sledećih do sledećih parlamentarnih izbora.U tom smislu sam ja rekao da je agenda Narodne skupštine, nije da vodi dijalog, nego da ispunjava naše ustavne i zakonske obaveze i da je naša agenda sada da donesemo rebalans budžeta, budžet itd, imajući u vidu da ni Evropski parlament sada ne radi zbog pandemije, da sam rekao da nije realno očekivati da će u ovoj godini biti nastavak dijaloga, naročito zato što će izbori, kako je predsednik Republike rekao, biti održani najkasnije, odnosno u aprilu 2022. godine.U tom smislu, ne vidim da ima bilo kakvog raskoraka između našeg stava i stava predstavnika Evropskog parlamenta o tome, koji i sami razmišljaju o sledećoj godini kao vremenu za održavanje i nastavak međustranačkog dijaloga.Znači, apsolutno je netačno da mi netačno da mi menjamo stav u odnosu na ono što je bilo ranije, ali se apsolutno slažem da niko nama ne može da utvrđuje agendu sa strane. Mi nismo ničija ekspozitura ovde, nego najviše predstavničko telo i nosilaca zakonodavne i izvršne vlasti Republike Srbije. Izvolite. **Mirsad Hodžić** Uvaženi, svoje prvo pitanje upućujem ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.Znamo da prirodni resursi i ljudski resursi i uslovi poslovanja određuju životni i privredni potencijal neke teritorije, određuju da li su ljudi na toj teritoriji zadovoljni ili se osećaju nemoćno. Zbog toga beže u veće gradove ili u inostranstvo. Niko ne beži od dobrog života i uslova.Prirodni resursi su velika prednost neke teritorije. Što se više prirodni resursi koriste u nekoj sredini to su bolji uslovi za život. Međutim, u Sandžaku lokalne samouprave i stanovništvo nemaju ništa od toga, sve je pod kontrolom drugih opština, kao što su Ivanjica, Kraljevo, Užice, Vranje itd.Navešću nekoliko drastičnih primera iz Sjenice, a takva je situacija manje, više u celom Sandžaku i Preševskoj dolini. Šume Sjenice pripadaju Ivanjici, šume Tutina, Novog Pazara pripadaju Kraljevu i tako redom. Svake godine se na Sjeničkoj teritoriji odseče i odnese hiljade kubika drveta. Uništavaju se i šume i putevi i od toga lokalna samouprava i stanovništvo nemaju nikakve koristi. Nismo u mogućnosti da dovedemo investitore za preradu drveta zbog opstrukcije iz Ivanjice.Tražim od ministra da mi objasni zašto je Ivanjici dato pravo da odlučuje o sudbini Sjenice i njenih građana?Na teritoriji Sjenice izvire sedam reka koje čine sliv Uvca na kome se nalaze tri veštačka jezera. Tu je specijalni rezervat Uvac na Sjeničkom jezeru. Stanište je beloglavog supa i meandri koji se smatraju svetskim čudom prirode, sa ledenom pećinom koja je jedna od najlepših na svetu. Sve to se nalazi na teritoriji Sjenice, a upravljanje rezervatom je dato Novoj Varoši, što je još jedan dokaz otimanja prirodnih resursa opštini

da rezervat vrati na upravljanje Opštine Sjenica, a to podrazumeva ubiranje taksi, izdavanje dozvola za čamce i dozvola za ribolov.Svoje drugo pitanje upućujem ministarki za rudarstvo i energetiku. Naime, Sjenica je jedan od najhladnijih gradova Evrope. meseci je grejna sezona, temperature padaju ispod minus 40 stepeni. U srećnim zemljama takve teritorije su oslobođene poreza i imaju druge povlastice. Logično bi bilo da u tako surovim uslovima država omogući građanima kupovinu kupovinu drva, uglja i struje po nižim cenama.Rudnik Štavalj pripada resavičkim rudnicima. U njemu se proizvodi 80.000 tona uglja godišnje, a sjenička opština i stanovništvo nemaju nikakve koristi od toga. Zakon kaže da lokalnoj samoupravi pripada rudna renta. Zato pitam ministarku Mihajlović - zašto– se Sjenici ne uplaćuje rudna renta?Međutim, i pored toga što je građanima uskraćena rudna renta, koju garantuje zakon, naše javne ustanove, škole, obdaništa, bolnice, verski objekti su primorani da ugalj iz svog rudnika kupuju preko posrednika, naravno po većoj ceni.Zašto makar te ustanove ne dobijaju besplatan ugalj, kao deo rudne rente?Treće rente?Treće pitanje upućujem ministarki za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ministarki kulture i informisanja i tražim od njih obaveštenje – šta će ovo ministarstvo uraditi povodom isključenja grejanja u džamiji Sultan Valida od strane nelegalne opštinske vlasti u Sjenici? Ova džamija je proglašena spomenikom kulture, od izuzetnog značaja. Obnoveljna je od strane turske agencije TIKA, a na zahtev Zavoda za zaštitu spomenika iz Kraljeva, kao jedina carska džamija u Srbiji. Kakve se to poruke šalju građanima kada se neko iz politikantskih razloga ovako igra sa jednim spomenikom i verskim osećanjima građana?Tražim od nadležnih ministarstva da hitno urade sve u svojoj moći da se džamiji bez odlaganja ponovo uključi grejanje.Odgovore na pitanja očekujem o zakonskom roku. Hvala.

nismo otvorili sednicu.Reč ja imam jedno pitanje i jedan predlog.Pitanje je za ministra poljoprivrede – kako da zaustavimo da poljoprivredni proizvođači večito rade za nakupce i trgovce? Nikada tovna junad nije bila jeftinija nego poslednjih meseci. Ako jedno tele košta 600 evra i mora poljoprivredni proizvođač da ga čuva od devet do 12 meseci, nekad je tovna junad bila pre par meseci 2,2 evra, a danas je 1,7, a da je cena u kasapnicama ostala ista. Gde te pare idu? Znači dupla šteta i za poljoprivrednog proizvođača i za kupce, sve one koji odlaze u prodavnice, kasapnice da kupuju, ono što se zove potrošačka korpa.Imajući u vidu da poljoprivredni proizvođač jednom godišnje prima platu, jednom godišnje dolazi do para, koji ima 10 junadi u štali, on na ovaj način gubi između 3.000 i 4.000 evra godišnje. evra godišnje. Ne kažem da je kriv za to ministar poljoprivrede, ali moraće da se uključi i inspekcija, da vidimo gde ta razlika u ceni odlazi, da se dešava kao sada, da oni koji se bave preradom mesa i prodaju sveže meso u kasapnicama zarađuju i po dva puta više nego što je cena nabavka.Drugi

da obiđe narodne poslanike, da vidi u kakvom su zdravstvenom stanju i da da izveštaj parlamentu, i to već danas da krene da radi, imajući u vidu da on ima imunitet, da se ne plaši, da najbolje neko ko nema veze sa zdravstvom, a nema virus, nema ni simptome, on je u ovom trenutku zdrav čovek, a nema ni neki veliki posao u parlamentu, da to bude njegov zadatak. Siguran sam da svi ti pacijenti koji se tamo nalaze imaju maksimalnu uslugu, ali isto tako da dobijamo i savet kada je u pitanju preventiva i od nekog ko nije zdravstveni radnik ili lekar.Da se zahvalimo i zdravstvenim radnicima i lekarima. Iz dana u dan dobijamo informaciju da je neko od naših prijatelja dobio virus, ali ono što je najgore, siguran sam da preko 20% građana u Srbiji ima virus, a nema simptome. Sada kad se kaže - bio sam na nekom skupu, niko nije imao temperaturu, a posle tri, četiri ili pet dana neko lice se zarazilo ili dobilo koronu.Dame i gospodo, još jednom da apelujem da smanjimo malo, neću reći propagandu, nije to propaganda, ali malo manje medijske poruke, da svakoga dana mi slušamo kako će sutra da umre ovoliko, prekosutra onoliko. Moramo da radimo i da nosimo taj virus, kao da je to običan grip, da rade fabrike, da nam deca idu u škole. Evo, neki gradovi su uveli, ovo je pitanje za ministra prosvete, neki gradovi sami su uveli i doneli odluku da đaci ne idu u škole. Ne može grad da ima takvu autonomiju. Autonomiju nad decom imaju roditelji i roditelj ako da saglasnost da mu dete ide u školu, to dete treba da ide u školu ili u vrtić.Tako molim vas, predsedniče Skupštine, da izvršite konsultaciju sa Veljkom, pošto on nema pravo da diskutuje, da li prihvata ovaj moj predlog. Ne mogu da predložim da se stavi na glasanje, ali on stvarno treba da ode i da obiđe sve pacijente. Ne znam u ovom trenutku koliko je zaraženih narodnih poslanika. Ono

**Nebojša Bakarec** Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, poštovani građani, šest dana se vodi zverska kampanja protiv predsednika Republike i pokojnog patrijarha Irineja.Pitali su zbog čega je Vučić govorio na sahrani patrijarha Irineja? Pa, zbog toga što je najbolji predsednik. On je ponos Srbije. Pitali su zašto je Vučić kritikovao Tadića kada je govorio 2010. godine na sahrani patrijarha Pavla? Pa, zato što je Tadić najgori predsednik u istoriji Srbije, sramota Srbije. Vrlo jednostavno.Tražim obaveštenje od Ministarstva unutrašnjih poslova i Tužilaštva za organizovani kriminal o toku istrage koja se od prošle godine vodi protiv Đilasa i saradnika zbog osnovane sumnje da su oštetili RTS za 688 miliona dinara. Ministar Stefanović je prošle godine u julu potvrdio da se protiv tajkuna Đilasa vodi istraga zbog sumnje da je umešan u pljačku RTS-a. Saopšteno je da postoji osnovana sumnja da su Đilas i njegovi direktori u „Dajrekt mediji“ zajedno sa delom rukovodstva RTS-a učestvovali u ozbiljnoj korupciji u vezi sa kupovinom i prodajom reklamnih sekundi različitih TV emisija, pod uslovima koji nisu predviđeni zakonom. Po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, 28.08. prošle godine, saopšteno je da je pokrenuta istraga, i to zbog krivičnih dela zloupotreba položaja odgovornog lica u produženom trajanju protiv fizičkih i protiv pravnog lica „Dajrekt medije“.Podsetiću i ovo, kao gradski odbornik 12 godina sam bio svedok kako je to isto činjeno i u „Studiju B“ za onih pet godina dok je Đilas bio gradonačelnik, a „Studio B“ je bio gradska televizija koju finansira Grad Beograd. Ima li većeg sukoba interesa? I to treba istražiti.Ono

prihodovala 291 milion evra. Ali, Đilas nije imao samo jednu veliku firmu, već dve i niz manjih. Tako da, kada se sve sabere, Đilasove firme za njegovih deset godina u politici na tri funkcije, bio je direktor Kancelarije predsednika Republike, ministar, gradonačelnik, njegove firme su za deset godina na tri državne funkcije koje je on obavljao prihodovale 619 miliona evra poslovnog prihoda i 106 miliona evra čistog profita. Kako je to moguće? Da li je to postignuto putem zloupotrebe službenog položaja i trgovinom uticajem?Podsetiću da je predsednik Vučić kao jedan od šest prioriteta odredio borbu protiv mafije. Da li mafiju i kriminal predstavlja upravo to kada žuti tajkun političar ostvari tokom deset godina na državnim funkcijama i njegove firme 619 miliona evra poslovnog prihoda? Naravno da jeste. Da li kriminal predstavlja to što je do sada uhapšeno 55 saradnika žutog tajkuna političara, 50 njih vezano za Grad Beograd, gde su optuženi da su odštetili Grad Beograd u osam afera za 10 miliona evra, i pet njegovih saradnika koji su optuženi da su odštetili RTS za oko šest miliona evra? Političar tajkun, nećete verovati, tvrdi da je svih tih 55 ljudi nevino. To je nemoguće.Da li je kriminal kada žuti tajkun političar deset godina uzurpira garažu Grada Beograda i parking servisa? Da li kriminal predstavlja to kada šurak žutog tajkuna političara bude uhvaćen kako švercuje 2,4 kilograma kokaina? Da li kriminal predstavlja to kada najbliži saradnik žutog tajkuna političara iz Kuršumlije bude uhapšen sa 66 kilograma marihuane? Da li kriminal predstavlja to kada Marinika Tepić, potpredsednica žutog tajkuna političara, i kada njen najbliži prijatelj i saradnik biva uhapšen zbog toga što je neovlašćeno proizvodio i stavljao u promet 1,4 kilograma opojnih droga i bavio se nedozvoljenom proizvodnjom, držanjem i prometom oružja i eksplozivnih materija? Da li kriminal predstavlja to kada Marinika Tepić traži od tog istog svog najbližeg prijatelja i saradnika da iseli iz Pančeva novinara Miću Milakova?Sve je to kriminal, to je mafija. Pobedićemo mafiju! Živela Srbija! Zahvaljujem.Ovde na mom ekranu nema više prijavljenih.Izvinjavam

Narodne skupštine Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, imam pitanje i predlog za ministra finansija, a radi se o sledećem.Mi već imamo devet meseci ovaj korona virus, ne zna se ubuduće koliko će ona još da traje, i moram da kažem da za sprečavanje

pa je predlog moj da Ministarstvo finansija za zaposlene i penzionere koji imaju primanja niža od 30.000 obezbedi jednokratnu pomoć, kako bi oni to mogli da nabave, a nadam se da je uvaženi ministar Siniša Mali veliki majstor i kreator ovih fiskalnih i monetarnih kombinatorika i da će moći da nađe u tom predlogu budžeta sa sledeću godinu ta sredstva, kako bi pomogli ovim najugroženijim koji nemaju mogućnost, a to nisu baš ni tako mala sredstva, jer mi svi dobro znamo koliko to iznosi i šta to za takve ljude znači.Hvala znači.Hvala i nadam se da će se to prihvati. Poštovani predsedniče, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, moje pitanje upućeno je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.Naime, opština Prijepolje ima površinu od 827 kvadratnih kilometara i podeljena je na 75 katastarskih opština. Izradom digitalnog katastarskog plana, pre desetak godina,

koje iznose od 40 centimetara do dva metra. Tako se dešava da se dve kuće lepe, ali zbog pomenute greške ispada da jedna kuća ulazi u drugu po 40, 60 ili nekada i više centimetara, što nije logično jer niko ne bi gradio kuću na taj način. To izaziva velike probleme kod građana u vezi sa imovinskim odnosima, dovodi do sukoba između graničnih suseda katastarskih parcela, pa dolazi i do sudskih sporova kojima se ne nazire kraj, niti kako će se okončati, a i sudije su u problemu kako da presude zbog nejasne situacije.Moje pitanje glasi – šta će preduzeti Republički geodetski zavod, odnosno katastar, da se isprave greške u međama i međnim granicama između katastarskih parcela kako bi se sadašnje stanje rešilo? Zahvaljujem.

sa radom.Obaveštavam vas da je sprečena da sednici prisustvuje narodni poslanik i potpredsednica Narodne skupštine Elvira

većinom glasova, usvojila Zapisnik Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Stavljam na glasanje Zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

ukupno – 189, za – 176, nije glasalo –13.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike i gospodo narodni poslanici, u sazivu ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku i o predlogu za spajanje rasprave.Poslanička grupa Jedinstvena Srbija je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. novembra godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 179, nije glasalo – 12.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.Poslanička grupa SPAS predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 12. novembra 2020. godine.Stavljam na glasanje ovaj

ukupno – 191, za – 180, nije glasalo – 11.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.Predsednik Narodne skupštine je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. novembra 2020. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

predlog.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, podsećam vas da je Vlada na osnovu člana 159. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine pisanim putem 20. novembra povukla iz procedure Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju gasovoda na teritorije Republike Srbije

Švajcarska, koji je predložen da se razmatra kao 13. tačka predloženog dnevnog reda ove sednice.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović na osnovu članova 92. stav 92. stav 2, člana 157. stav 2, člana 170. i 192. stav 3, Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se obavi pod 1) zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada;

2) zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu, projekat hitni odgovor Republike Srbije na Kovid 19 između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;

Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o Zajmu LD 2026-2019 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW Frankfurt na Majni i Republike Srbije, zajmoprimalac koju predstavlja ministar finansija za Projekat rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza pet, koji je podnela Vlada;

zakona o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših Republika SFRJ, koji je podnela VladaI pod 3) zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SPS; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koji je podnela poslanička grupa SPS; SPS; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Jedinstvena Srbija; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izmenama članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SPAS; Predlogu odluke o utvrđivanju sastava parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine i Predlogu odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine.Da

želim da kažem da smo ovu sednicu zakazali sedam dana pre održavanja, u skladu sa Poslovnikom i kao što smo i obećali da sve zakonske izmene, odnosno sva akta koja dolaze iz Vlade su po redovnom postupku. To je i dovelo do promene da po Poslovniku amandmani se podnose tri dana pre početka rasprave. Jednostavno želimo da što više naš parlament radi po redovnom postupku, ne računajući, naravno, situacije kada je nešto obaveza po hitnom postupku zbog državnih interesa ili neke vanredne situacije, ili kada su u pitanju akti koje sama Skupština donosi, koji se pre svega tiču izboru određenih odbora, odnosno kadrovskih pitanja.Pošto smo se izjasnili o predlozima na stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine stavljam na glasanje Predlog dnevnog reda, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaustavljam glasanje:

i gospodo narodni poslanici, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se po hitnom postupku vrsti u dnevni red sednice tačka – Predlog odluke o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji je podneo Narodnoj skupštini 23. novembra.Stavljam

ukupno 193, za – 181, nije glasalo – 12.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.Molim službu da pripremi prečišćeni tekst dnevnog reda koji smo godine)Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.Takođe bih želeo pre nego što krenemo u raspravu, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Takođe bih želeo samo radi bolje informisanosti i planiranja našeg rada prenesem ono o čemu smo danas pričali na Kolegijumu Narodne skupštine Republike Srbije,

imajući u vidu predlog doktora Martinovića koji smo usvojili o spajanju tačaka, odnosno objedinjenoj raspravi koja će praktično biti u četiri celini, znači o zakonima, o međunarodnim sporazumima, o kadrovskim pitanjima ovde u Skupštini i četvrto o Predlogu za izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Intencija da radimo, odnosno da danas završimo načelnu raspravu po ovoj prvoj grupi zakona. Sutra se radi po međunarodnim sporazumima i ugovorima i vezano za ova kadrovska pitanja, a u četvrtak bi nastavili raspravu o Povereniku i bio bi dan za glasanje. Govorim zbog planiranja rada Skupštine i zbog naravno prijava za diskusiju.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Siniša Mali, ministar finansija, Slavica Savičić i Danijela Vazura, državni sekretari u Ministarstvu finansija, Snežana Karanović i dr Dragan Demirović, v.d. pomoćnika ministra finansija, Milena Tadić i Ljiljana Petrović, šefovi odseka u Ministarstvu finansija, Marijan Blešić, rukovodilac grupe u Ministarstvu finansija, Jelena Dragojlović, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija i Milanka Marković, savetnik u Ministarstvu finansija.Saglasno Odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz dnevnog reda pod tačkama od 1. do 5, a pre otvaranja zajedničkog načelnog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke

Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi.Sve ove predloge zakona je podnela Vlada.Koliko me obaveštavaju, evo sada je mogućnost da se javite po Poslovniku.Reč ima narodna poslanica Snežana Paunović. Zahvaljujem, predsedniče.Uvaženo predsedništvo, reklamiram član 27. koji kaže – predsednik Narodne skupštine predstavlja Narodnu skupštinu, saziva njene sednice, predsedava njima i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Poslovnikom.Uvaženi predsedniče, u skladu sa zakonom bi bilo i da svi prisutni poslanici imaju maske. Ako smo imali svest o tome da građanima Srbije jedan takav zakon donošenjem, odnosno obavežemo ih da nose maske, onda bi bilo korektno i odgovorno i prema svima nama i prema onima kod kojih ćemo se vratiti kada izađemo iz Skupštine da se ponašamo u skladu sa zakonima koje smo doneli.U tom smislu molim da, u skladu sa svojim ovlašćenjima, intervenišete i opomenete kolege koje, koliko god bile samouverene ili šta god, na taj način prezentovali ipak u odnosu na nas budu i pošteni i korektni i koriste maske dok sedimo u sali. Hvala.

odredbe, ja bih sada trebalo da vas pitam, pošto je moje objašnjenje takvo da se apsolutno slažem sa ovim što ste rekli, pozivam sve narodne poslanike da se pridržavamo svih mera koje su neophodne da bismo sprečili

gospodine ministre.Vi ste naš ovde česti gost i za sada prvi gost iz Vlade. **Siniša Mali** Hvala puno.Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi poslanici, ako mi samo dozvolite, pre nego što krenem u obrazlaganje ovih pet zakona koji su danas pred vama, da sa vama i sa građanima Srbije podelim jednu lepu vest od sinoć. Dakle, Republika Srbija je juče po drugi put ove godine izašla na međunarodno finansijsko tržište. Izašli smo na Londonsku berzu i ponudili smo

kako bi refinansirali, odnosno vratili skupu, najskuplju obveznicu koja je emitovana 2011. godine. Ne samo da smo uspeli u tome, imali smo šest puta veću tražnju od ponude. Preko 200 investitora najvećih na svetu se javilo da kupi našu obveznicu, ali smo uspeli da ostvarimo istorijski rezultat za našu zemlju, za građane Srbije.Mi smo uspeli da emitujemo tu obveznicu po stopi od 2,125%, a ona 2011. godine, koju su neki pre nas emitovali, bila je po stopi od 7,25%. Dakle, tri i po puta bolje, tri i po puta uspešnije. To vam dovoljno govori o poverenju koje strani investitori imaju i u Republiku Srbiju i u našu ekonomsku politiku i to je najbolji i najveći pokazatelj da stopa rasta našeg BDP-a koja će biti najviša u Evropi u ovoj godini pokazuje svoj rezultat.Konkretno, da vam kažem jedan podatak, da su 2011. godine emitovali obveznicu po kamatnoj stopi od 2,125% kao što smo mi, a ne od 7,25%, ukupna ušteda sam ona kamati bila bi 61,5 milijardi dinara. Preko 500 miliona evra. Uvaženi poslanici, za taj novac mogli smo pet novih kliničkih centara da napravimo, kao što je danas ovaj koji gradimo u Beogradu.Ono što smo dodatno uradili, hoću da vas obavestim, ne samo da smo dobili istorijski najnižu stopu u dolarima, mi smo istog dana, na osnovu analize koju smo uradili, išli i korak dalje, nikada se ovo nije desilo u našoj zemlji, zato sam malo i posebno srećan zbog toga, dakle, mi smo istog dana dolare hedžovali u evre i dobili smo stopu u evrima od 1,066%. Nikada u istoriji naše zemlje Nikada u istoriji naše zemlje ni na jednu hartiju koju smo emitovali nije bila niža stopa.Dakle, ne povećavamo javni dug, vraćamo kredite i vraćamo obveznice koje je neko drugi uzimao pre nas, a koje su, ova posebno, dospevale u septembru 2021. godine i smanjujemo trošak našeg javnog duga.Veoma sam ponosan na to i hoću da svi građani znaju da smo pravu stvar uradili juče i da je to potreba ispravnosti naše ekonomske ekonomske politike i to kaže međunarodno finansijsko tržište, to kaže Londonska berza, to kažu međunarodni investitori. To je najveća i najbolja potvrda onoga što u Srbiji radimo.Sada da se vratim na današnji dnevni red.Dakle, uvaženi narodni poslanici, pred vama je pet zakona, izmene i dopune tri poreska i dva carinska zakona. Ja ću samo ukratko i, naravno, ostajem vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja koja imate oko toga.Dakle, prvi zakon je izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Najveća promena se odnosi na pojednostavljenje poreskih postupaka. Za one koji imaju zahteve za povraćaj i preknjižavanje ili više plaćenog ili pogrešno plaćenog poreza, kao i zahteve za odlaganje plaćanja

takođe, ukidamo, smanjujemo dosta taksi kako bi okruženje, odnosno opterećenje na privredu i umanjili.Izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, to je veoma važna izmena, dakle, uvode se novine da porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava više neće raditi poreska uprava, već će biti prenesene na lokalne samouprave. Ovo i jeste poreski poreski izvor, odnosno izvor prihoda za lokalne samouprave, tako da s jedne strane smanjujemo opterećenje koje poreska uprava ima. Može da se bavi svojim svojim izvornim aktivnostima i ovlašćenjima, a s druge strane dajemo mogućnost lokalnim samoupravama da se na pravi način organizuju i da maksimiziraju naplatu poreza, onoga što predstavlja i njihov prihod.Ove izmene stupaju na snagu 1. januara 2022. godine. Dakle, dajemo dovoljno vremena da se sve to sprovede i u praksi.Kada su izmene i dopune Carinskog zakona u pitanju, menjamo dva člana. Ono što je najvažnija promena, a to je da pomeramo rokove kada je zastarelost carinskog duga u pitanju, tako da dajemo mogućnost državi, duže vremena dajemo državi da reaguje i da svoje interese zaštiti.Konačno, predložene izmene i dopune Zakona o carinskoj službi proširujemo krug carinskih službenika koji su ovlašćeni za pokretanje carinskog prekršajnog postupka. Na taj način ti sami postupci carinjenja, odnosno carinskih prekršaja biće brži i efikasniji.Toliko od mene. Ostajem na raspolaganju zajedno sa mojim timom za sva pitanja koja možete da imate. Radi se o veoma važnim zakonima, radi se o zakonima na kojima smo uprkos Kovid-19 i uprkos svim ostalim obavezama koje imamo, dugo i precizno radili kako bi unapredili s jedne strane i rad carinske uprave, s druge strane i rad poreske uprave.U Danu za glasanje nadam se da ćete podržati ove izmene zakona. Hvala puno. Zahvaljujem, gospodine ministre.Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne.)Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?

Šta to znači? To znači da će najmanje dva puta više biti zainteresovanih stranih investitora da donose novac u Srbiju, da otvaraju nova radna mesta,

o domaćim fabrikama, vlasnicima srpskim, oni koji imaju tradiciju preko 30, 40 godina da postoje pojedine kompanije.Veoma je važna i stabilnost dinara, koji u kontinuitetu, već osam godina kurs je stabilan, da postoji kako kreditna sposobnost formalno-pravnih lica, u formalno-pravnom smislu pravna lica, fizička lica, znači, danas ako neko ima čime da garantuje da će vratiti kredit, može da dobije kredit. Ako projekat projekat i plan i studija izvodljivosti, kako se to kaže u ekonomskom smislu, je pozitivna, to lice može da računa na kredit.Takođe, želim da pohvalim da se odlaže plaćanje poreza za one subjekte koji u ovom trenutku možda nisu naplatili svoje proizvode, a prodali nekom, a takvih slučajeva ima, pogotovo kada je u pitanju eksport-import. To je uvoz-izvoz, za one koji ne znaju, da zbog korone je i smanjen i protok saobraćaja i sve ono što se zove transakcija, kada je u pitanju plaćanje.Takođe, ima i dve stvari koje su važne za lokalnu samoupravu, porez na apsolutna prava. Inače, to je porez kada se prodaju neke nekretnine, određeni procenat se plaća, za one koji ne znaju, da li je ta sredstva idu za lokalnu samoupravu i povećavaće se tzv. „izvorni prihodi“, a izvorni prihodi su ono što je zagarantovano lokanoj samoupravi, a naravno da da je i veoma važna i ekonomska stabilnost države i ono što se zove redovna obaveza države kada su u pitanju plate, penzije, da su redovne, i ne samo da su redovne već se i povećavaju.Posebno ministre, želim da pohvalim da u sledećoj godini će biti penzije isplaćivane po švajcarskom modelu. Švajcarska je jedna od najstabilnijih država. Znate kako je švajcarski franak skakao pa je onda morao da reaguje i MMF i neke velike sile da zaustavi, hvala Bogu, da je država i tu izašla u susret za one koji su uzimali kredite u švajcarskim francima.Takođe, nisam stigao da pročitam sve ove predloge zakona, ali u izlaganju ministra kada je u pitanju stara devizna štednja, da li je tako ministre, da i tu oni koji su imali i krvavo zaradili pare u znoju lica svog i ne samo u Srbiji, već i kao gastarbajteri u nekoj državi, da će ta sredstva biti isplaćena u određenom vremenskom vremenskom periodu.Ako mi sada se upoređujemo sa nekim zemljama koje su pre sedam godina i danas mnogo jače od Srbije i u ekonomskom smislu i u zdravstvenom smislu i u vojnom smislu i da se mi takmičimo sada, i ne samo da se takmičimo sa tim državama, nego ih pobeđujemo, a to ne kaže predsednik Srbije, ministri, predsednik Skupštine, to neka tuđa komisija, kako bi mi Pomoravci rekli, na osnovu nekih kriterijuma su izneli i da Srbija ima dobru budućnost.Država koja ima dobru budućnost ima i samostalnost. Da se neće više dešavati kao ranijih godina da traže od nas i nešto što je protiv naše volje da nekada možemo da kažemo nećemo, jer ne zavisimo od pomoći međunarodne, da nam daju pare da ne vratimo ili da prodamo nešto kao što su radile neke moćne države iz EU. Prezadužile se, a onda su morale da prodaju nešto što je za njih ogromno bogatstvo. Neću da govorim o kojim državama se radi, ali ću reći da je Italija bila nekada simbol u svemu za Srbiju. Danas smo mi pretekli jednu moćnu Italiju i da je možda Italija najzaduženija država u Evropi po glavi stanovnika.Znači, u bilo kom segmentu, u bilo kojoj oblasti kada je u pitanju ekonomija i finansije, mi možemo da izađemo na crtu i da kažemo – e Srbija više nije onakva kakva je bila nekada. Samo je ime ostalo isto, a sistem se promenio, način delovanja i ono što se zove sigurnost, što je najvažnije za svakog člana porodice u Srbiji.Još malo samo da se potrudimo da zaustavimo odlazak mladih ljudi, ali kada je u pitanju odlazak, znate koliko građana Srbije se vraća iz zemalja EU u u Srbiju i kažu – e ljudi, Srbija je najsigurnija država i u zdravstvenom smislu i ekonomskom. U nekim državama plaćaju preglede kada odu u bolnicu, a kod nas se ne plaća. Plaćaju testiranje i to po 250 evra po testu, po pacijentu. Kod nas je to nula. Neko treba da obezbedi te pare i ta sredstva i da pomogne građanima.Govorio sam malo pre o poljoprivredi da je razlika između cene koju proizvodi običan poljoprivredni proizvođač i cene koje se nalaze u kasapnicama, u klanicama, ali i tu isto država može da se pohvali da je bilo 15 hiljada dinara subvencija po grlu, a da sada je obećano još 20 hiljada, da li je i tu je uskočila država, ako nije kriva, niti ima odgovornost što su cene u kasapnicama iste, a nabavna cena im je manja od 30 do 40%.Zato 40%.Zato Jedinstvena Srbija će glasati za ovaj set zakona jer smatramo da ovim setom zakona nema niko štetu,

nego si radio u životu, osetiš na svojoj koži kako je, uporediš se sa komšijom, mislim na neke druge države, i onda konstatuješ da dobro radiš.Znate, radiš.Znate, svugde se dešava u svetu da opozicija kritikuje. Ali, ja veoma retko mogu da čujem da oni kritikuju sada neki zakon, već nešto drugo, što nema veze sa današnjicom. Današnje vreme i pre osam-devet godina nije za uporediti, u bilo kom smislu, a pogotovo što je ova korona jača od NATO agresije. treba da vidimo kako da sačuvamo živote, kako da što manje ljudi, daleko bilo, se desi ono što je najgore. Preventiva je veoma važna. Ta preventiva takođe se ne kupuje na trafici. Svako od nas pravi preventivu za sebe, za svoju porodicu i za one sa kojima se družimo. A preventiva je savet struke, da se nose maske i da držimo tu fizičku distancu,

priča se 95% vremena o koroni. Korona je postala sastavni deo ne našeg života, nego priče. Izbegnite da što manje pričate o koroni. da pričamo o lepim stvarima, o pozitivnim stvarima, da se deca rađaju u ovoj državi, da se hvalimo rezultatima i da to bude nešto što će biti tema svakog dana, a ne da plašimo i druge i sebe. Ne radi se ovde o hrabrosti. Naravno, ako neko kaže – ja se ne plašim od toga, sa njim nešto nije u redu. Ali, isto tako, zadrži za sebe taj strah ako ga imaš, ne prenosi na druge.

Bolje da poslanici dobiju koronu nego obični ljudi koji nas gledaju preko malih ekrana. Naravno, ne želim vama da imate koronu, ja sam je imao i znam šta znači, ali, nisam bio težak pacijent nego ništa nisam ni osetio.Dame

pogotovo nama iz JS i našem koalicionom partneru SPS. Nama je važno da gde god stanemo ljudi kažu – svaka vam čast, dobro radite, ima rezultat, taj rezultat je vidljiv i to ne samo statistički. Znate šta, jedan čovek mi je rekao – pusti, bre, statistiku, kad gurneš ruku u džep, džep prazan. A kad ti je to bio pun džep? Zaboravljaš kolika ti je plata sada, a kolika ti je bila nekada.Moram

njegov govor uopšte nije bio politički. Taj govor je bio pravoslavni, emotivni i taj govor je bio da i oni koji su ga mrzeli, da kažu – ej, u pravu si sve što si rekao.Mi rekao.Mi ne zloupotrebljavamo sada neki događaj, pa nemaš više šta da pričaš, pa pričaš o događaju. Vreme nije isto i ne možeš da se vratiš unazad i da kažeš – ti si sad to pričao, sad pričaš ovako, kao što nije isto ni 1999. godine, kada su nas bombardovali NATO zlikovci, a veliki broj tih država sada dolazi u Srbiju i neki njihovi tadašnji funkcioneri, itd. Znači, ne možemo da se vratimo deceniju unazad i da upoređujemo šta smo onda govorili a šta govorimo danas.Danas su dela najvažnija. Teorija je nešto što se zaboravi, a delo ne može niko da zaboravi. Ne može da zaboravi auto-put, ne može da zaboravi „Beograd na vodi“, ne može da zaboravi sve ono što se uradilo, klinički centri, bolnice, itd. Gde bi mi sada ove bolesne ljude smestili da nije toliko uloženo u zdravstvo? Čak su i pojedine hale sportova počele da se pune sa pacijentima. Nadamo se da ćemo smanjiti broj zaraženih i da Srbija krene putem je i do sada išla. Taj put je put razvoja, put budućnosti, put ekonomije i put strahopoštovanja. Nikada nisu gledale naše komšije sa strahopoštovanjem Srbiju, a sada postoji strahopoštovanje u svakom smislu te reči, u bilo kom segmentu. Čak smo postali i turistički centar, iako nemamo more. Zamislite! Znate kako kažu – Mađarska ima flotu a nema more.Postali smo tranzitna država, gde se ogromne pare uzimaju od tranzita, pa ste trebali neke pare da uložite u puteve.

i samo tamo gde se neće menjati zakoni svakih šest meseci i da oni dođu kad je neki star zakon, da im odgovara, a kasnije da jak lobi kaže – šta će nama proizvođač proizvođač iz Nemačke, Italije i Francuske, ako mi možemo to sami da radimo.Sve treba da poštujemo i da otvorimo granice za svakog investitora, za svakog čoveka. Sigurni budite, veliki kapitalisti iz ovih zemalja koje sam pomenuo neće da idu u neku drugu državu ako su oni bolesni, pa da se mi plašimo da će nam oni doneti virus. Ali kada kažemo – otvoreni smo za vas, dođite, kod nas rade fabrike kao i što rade i da vidimo kako da uđemo na tržišta međunarodna gde su neke fabrike iz nekih država prestale da rade, a da mi postanemo dobavljači tih fabrika.Danas je veoma važno biti veći dobavljač nego da si kupac. kupac. Ima nešto što se zovu inputi, a inputi su repromaterijal i da mi budemo proizvođači jer tamo gde je proizvodnja, gde su manje usluge u procentima kada su u pitanju finansijski prilivi, gde je veća proizvodnja ta ta država je stabilna i toj državi ne može niko ništa da kaže, niti da je uceni.Kada su u pitanju vojska i policija i tu imamo čime da se pohvalimo i tu su, ljudi, uložene ogromne pare. Nešto smo dobili i besplatno od naših prijatelja. Ako niste moćni, ne da idete da ratujete, nego da ti neki znaju ako ponovo podignu ruku na vas, odnosno one nevidljive anđele, zlikovce, kako su ih nazivali pre, da neće dobro proći oni koji se nađu na nebu iznad Srbije.Jedinstvena Srbija će glasati za ovaj predloženi set zakona i da budžet u narednom vremenskom periodu bude u ovom smeru, u smeru kakav je bio i rebalans pre ne znam koliko dana ovde u parlamentu, da svaki čovek u Srbiji ima koristi i da Srbija ide napred. Hvala.

Hvala.Poštovani predsedniče, poštovani ministre, koleginice i kolege, smatram da su ova tri poreska i dva carinska zakona koji su danas na dnevnom redu u stvari zakoni koji uobličavaju stabilan pravni okvir kada govorimo o planu fiskalne politike.Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji je usmeren, rekao bih na tri cilja, odnosno na tri segmenta.Prvi od njih je usmeren na otvorene investicione fondove. Otvoreni investicioni fonovi za razliku od zatvorenih do sada nisu imali status pravnog lica, iako su bili upisani u skladu sa zakonom u odgovarajući registar. Na ovaj način mi regulišemo sada rad otvorenih investicionih fondova tako što će oni biti obuhvaćeni u naš poreski sistem. Tačnije, bilo je neophodno da se usaglasi Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji sa ostalim zakonima iz ove oblasti da bi otvoreni investicioni fondovi, odnosno alternativni investicioni fondovi bili deo poreskog sistema.Ulaganjem sredstava, investicioni fondovi imaju za cilj da ostvare što veću dobit. Oni obično ulažu sredstva u dužničke hartije od vrednosti i naravno, cilj im je u zavisnosti od toga da li žele veću ili manju dobit, da imaju veći ili niži stepen rizika. I to treba uvek imati na umu kada govorimo o pravnom regulisanju rada investicionih fondova. A, cilj poreske regulative jeste upravo da se napravi balans, balans između toga što je onima koji ulažu iz investicionih fondova s jedne strane veoma važna pravna sigurnost, a sa druge strane je važno da znaju koje su to njihove poreske obaveze, jer ipak oni ulažu određena sredstva.U

posluju sa manjim ili većim rizicima. Postoje rizici na koje oni mogu da utiču, rizici na koje je nemoguće uticati, a opet kada govorimo o tim rizicima, jedan od rizika sa kojima se oni susreću susreću jeste i rizik promene poreskih propisa. Zato je važno da donošenjem ovih zakona imamo stabilan pravni okvir da bi investicioni fondovi, odnosno ulagači mogli da predvide situacije koje dolaze.Kod nas rad investicionih fondova, kako bih rekao, kako bih rekao, javnost nije upoznata sa radom investicionih fondova. Mi govorimo danas o otvorenim investicionim fondovima, a ja ću navesti dokle može da ide taj rad investicionih fondova. Navešću primer Državnog investicionog fonda Norveške. Taj investicioni fond sada vredi tri puta više od godišnjeg BDP-a Norveške, a znamo da je Norveška jedna od najbogatijih zemalja na svetu kada govorimo o BDP-u po glavi stanovnika.Ukupna vrednost tog fonda je tolika da u Norveškoj zahvaljujući Državnom investicionom fondu svaka žena, svaki muškarac, svako dete danas može u tom fondu da računa na 207 hiljada dolara, i taj fond će sigurno, zahvaljujući tom profesionalnom menadžmentu i odgovornosti nastaviti u budućnosti da radi uspešno. Ja sam ovaj primer samo naveo da pokažem koliki značaj može biti rada ovakvih jednih organizacija. Očekujem da će ove izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji pre svega unaprediti polje fiskalne politike, da će doprineti razvoju fondova i tržišta kapitala i da će doprineti jačanju poverenja i sigurnosti investitora. Samim tim to će za posledicu imati da naše tržište bude atraktivnije i za domaće i za strane ulagače.Drugi segment odnosi se na pojednostavljenje poreskog postupka i mi ovim novim zakonskim rešenjima, izmenama i dopunama zakona to i činimo.

prethodnim godinama je zaista mnogo urađeno na ovom polju i to je naravno jedan napredak koji je u skladu sa svim svetskim trendovima. Mi sada donošenjem ovih izmena i dopuna zakona dodatno ćemo unaprediti ovo polje.Naime, polje.Naime, predloženim izmenama se omogućava da poreski obveznici u nekim situacijama mogu na elektronski način, odnosno elektronskim putem da komuniciraju sa nadležnim poreskim službama. Takvi su na primer, kao što je naveo ministar, malopre, zahtevi za povraćaj ili preknjižavanje pogrešno uplaćenog poreza, i sada ti zahtevi mogu da se podnesu elektronskim putem. preko portala Poreske uprave komunikacija je jednostavnija, komunikacija je efikasnija i ima pozitivne efekte i za nadležne službe, ali i za poreske obveznike. konkretna korist od komunikacije u elektronskom obliku je u uštedi vremena, u smanjenju troškova i naravno, u povećanju nivoa efikasnosti.Zakoni iz oblasti poreske politike su uvek i u velikoj meri značajni za svakog građanina svake države, samim tim i Republike Srbije, bilo da govorimo o onima koji preko poreza pune budžet ili da govorimo o onima koji ostvaruju određene prinadležnosti na posredan ili neposredan način iz budžeta. Poreski zakoni su temelj svake fiskalne politike, temelj fiskalne politike svake države, ali to nije njihova jedina uloga.Ja istaći i upravo to želim da učinim, jednu socijalnu i društvenu dimenziju, odnosno korektivnu socijalnu funkciju u cilju preraspodele bogatstva jednog

tako da se preraspodela bogatstva vrši na način da bogati plaćaju više poreza u korist siromašnijih slojeva stanovništva, jer su ti siromašniji slojevi stanovništva, smatram uvek ograničeni iz objektivnih razloga da steknu neko minimalno bogatstvo koje je im pruža jedan život dostojan čoveka.U razvijenim zapadnim zemljama takav princip se primenjuje, odnosno progresivno oporezivanje i želimo da jedan takav princip oporezivanja bude primenjiv i u našoj zemlji. Naravno, nijedan zakon, pa ni zakon iz domena poreske politike nisu večni, oni traže usavršavanje, modernizaciju, dopunu. Tako i ovaj Zakon o poreskom postupku postupku i poreskoj administraciji. Moram da napomenem da je ovaj zakon usklađen sa vremenom u kojem živimo, 21. vek je vek novih tehnologija, vek novih ideja, novih organizacija, inovativnih rešenja, zahteva za bržim odlučivanjem, kako na lokalnom nivou, tako i na višim državnim nivoima. Na kraju krajeva, mi smo aplicirali za članstvo u EU, neophodno je našu regulativu uskladiti sa regulativom država EU i mi na ovaj način to i radimo.U ovom setu izmena zakona osvrnuću se i na zakon o izmenama i dopuna Zakona o porezima na imovinu. I ovaj zakon tretira otvorene investicione fondove prvi put kao poreske obveznike i oni su stavljeni sada u isti pravni položaj, kao i svi poreski obveznici u Srbiji.U članu 4. ovog zakona uvodi se i obaveza plaćanja poreske obaveze za više lica koji su suvlasnici na zemljištu, ali kao imaoci prava na površini pojedinačno manje od 10 ari. To će biti značajno naročito za lokalne samouprave, kao potencijalni izvor prihoda, jer su mnoge stambene jedinice širom Srbije u Katastru nepokretnosti se uknjižili kao suvlasnici dvorišta oko stambenih zgrada i sada ćemo ovim izmenama i dopunama zakona omogućiti da lokalne samouprave mogu da računaju na veći prihod po ovom osnovu.Dolazim osnovu.Dolazim iz Kraljeva i mogu navesti neke podatke iz mog grada, a to je da na osnovu poreza na imovinu, Kraljevo u planiranim prihodima na osnovu tog poreza učestvuju sa 11,2% i moram da istaknem da je to značajan udeo i da je zahvaljujući Vladi Srbije napravljen jedan veliki pomak koji se odnosi na popis svih nepokretnosti na teritoriji lokalne samouprave.Mislim da je takva situacija u većini drugih opština i gradova u Srbiji. Nadam se da će ovaj proces legalizacije nelegalno izgrađenih objekata biti uspešno završen do kraja. Za to je, naravno, potrebno dodatno vreme, potrebna su i dodatna sredstva da se taj proces završi, ali, u svakom slučaju, siguran sam da idemo u pravom smeru. Na ovaj način mi ćemo postići jedan cilj, dobićemo veći obuhvat poreskih obveznika, a u suštini svaka zdrava ekonomija i svaka zdrava fiskalna politika tome i teži, pravednijem obuhvatu poreskih obveznika i samim tim poreske stope u budućnosti mogu biti niže.Kada niže.Kada govorim i dalje o Zakonu o porezima na imovinu, pozdravljam što se ujednačava amortizaciona stopa za sve nepokretnosti na teritorijama lokalne samouprave, što govori da je ovo jasno regulisano. Takođe, definiše se prosečna cena nepokretnosti, s tim što se sada za prosek uzima period od 12 meseci, umesto ranije 9 koliko je bilo. Smatram da je ovo rešenje pravednije nego što je to bilo u prethodnom periodu.Takođe, definisana je i nova obaveza, da se porez na nasleđe i poklon plaća i na pravo na digitalnu imovinu. To je upravo ono usklađivanje sa vremenom u kojem živimo. Drago mi je da je predlagač zakona prepoznao nove okolnosti.Socijaldemokratska partija Srbije će podržati ovaj set od tri poreska i dva carinska zakona, smatramo da su argumenti za izmene i dopune dobri i u danu za glasanje glasaćemo za njih. Hvala.

Hvala.Poštovani predsedniče, poštovana zamenice predsednika, poštovani ministre sa saradnikom, dame i gospodo, pred nama je set zakona od pet zakona na dnevnom redu, tri poreska zakona i dva carinska zakona.

prvo, Predlog zakona dopune i izmene Carinskog zakona. Važeći Carinski zakon je donet krajem 2018. godine, a primenjuje se od juna 2019. godine. Ovaj zakon nam je potpuno usaglašen sa Carinskim zakonom EU. Kao što znamo, osnovni cilj naše države je da postane punopravna članica EU i onda zato naši državni organi imaju najveći cilj da naše nacionalno zakonodavstvo usaglase sa zakonodavstvom EU i carinski zakoni su između tih zakona.Kao što sam rekao, zakon je primeni od 2019. godine i došlo je do jedne značajne promene što je sad u Predlogu zakona, a tiče se naplate carinskog duga. Do sada je u zakonu bilo tri godine, a sad se povećava na pet godina i zastarelost na 10 godina. Ovde treba da istaknem da rokovi zastarelosti nisu predmet usaglašavanja sa Carinskim zakonom EU. Mislimo da svakako država mora da zaštiti svoj interes i zato smo za, da bi se povećavao ovaj rok od tri na zakon je Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Kao što smo čuli od kolege, u Predlogu ovog zakona otvoreni i alternativni investicioni fondovi postaju poreski obaveznici. Smatramo da je to pozitivno. Njihove poreske obaveze ispunjava društvo za upravljanje koje upravlja tim fondovima.Druga novina je u poboljšavanju komunikacije između poreskog obveznika i Poreske uprave. Kao što znamo, u poslednjih nekoliko godina računarski sistem, cela obrada baze podataka, komunikacija sa poreskim obveznikom je jako poboljšana u poslednjih nekoliko godina. Ovde je još jedna promena predviđena, i to kod zahteva poreskih obveznika za povraćaj više uplaćenih poreza ili eventualno ako nije na dobrom mestu knjižen pored da se izvrši preknjižavanje. Isto ove, kao i ostale zahteve, zahtev za za porez kod kuće mogu da odrade poreski obveznici pored računara, jer preko e-portala Poreske uprave to svakako mogu da odrade. Mislimo da je ovako jednostavnije i lakša je komunikacija između poreskog obveznika i same Poreske uprave.Ovde bih još nekoliko predloga ili novina izneo. Kao prvo, preciziraju se obaveze Agencije za privredne registre u slučaju kada je poreskim obveznicima privremeno oduzet PIB

zakon o kojem bi malo pričao jeste Predlog izmene Zakona o porezu na imovinu. Kao što sam rekao, alternativni i otvoreni fondovi isto se ove javljaju kao novi obveznici, ali najveća najveća izmena je u tome da jedan deo posla Poreske uprave će preći u lokalne samouprave i to 2022. godine. Zato treba da se pripreme same lokalne samouprave i treba da odrade ovaj posao što se tiče poreza na poklon, nasleđe i prenos apsolutnih prava,Za premeštaj radnika, arhive, same aplikacije, lokalne samouprave imaju vremena od 1. novembra do 31. decembra 2021. godine. Znači, imaju jedan interval od dva meseca da bi odradili ovaj posao, jer sa ovim porezima lokalne samouprave imaju izvorni prihod. Mislimo da

prosečna cena ili osnovica za porez na imovinu u zonama lokalnih samouprava. To znači da se u svakoj lokalnoj samoupravi porezi na imovinu se plaćaju po zonama, u zavisnosti od toga u kojoj zoni se kupuje stan ili bilo koja nepokretnost. Što je bliže centru, to je opremljenija ova zona komunalijama i onda više vredi ta imovina ili kuća, stan ili bila šta što se kupuje.Osnovicu poreza su odredile lokalne samouprave po prosečnoj ceni. Prosečna cena se izračunavala po prodaji ovih nepokretnosti u tim zonama, a uzeo se interval od devet meseci, što se sad proširuje na 12 meseci, i to od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine je ovaj interval, znači, na 12 meseci je prošireno.U ovom predlogu zakona predlaže se još je i utvrđivanje poreske osnovice pomoćnih objekata da se razvrstavaju u istu grupu nepokretnosti gde su i garaže.Kao

narodna poslanica Ana Čarapić. Izvolite. **Ana Čarapić** Zahvaljujem, predsedniče.Poštovani ministre, uvažene kolege narodni poslanici, na samom početku svog izlaganja iskoristiću priliku da izrazim duboku bol i tugu povodom smrti patrijarha srpskog gospodina Irineja. O njegovom doprinosu i značaju za očuvanje jedinstva srpskog naroda i očuvanje Srpske pravoslavne crkve pisaće istorija.Ono što ja mogu da kažem je, kao neko ko dolazi iz Toplice, kao neko ko dolazi iz Kuršumlije, da smo upravo zahvaljujući njegovom blagoslovu i zalaganju, nakon više od 40 godina borbe i čekanja, u 2020. godini dobili potpuno potpuno obnovljen manastir Svetog Nikole. Inače, manastir Sveti Nikola u Kuršumliji je prva zadužbina velikog župana Stefana Nemanje i zahvaljujući patrijarhu mi smo uspeli da obnovimo manastir koji je izgrađen pre osam i po vekova.Patrijarh sprski gospodin Irinej večno će živeti u našim mislima i srcima. Neka mu je večna slava i hvala.S obzirom da je ovo moje prvo izlaganje u Dvanaestom sazivu Narodne skupštine, iskoristiću priliku da svim svojim kolegama čestitam imenovanja i da im poželim uspešan rad.Kada rad.Kada smo kod današnjeg dnevnog reda, mogli smo da čujemo u uvodnom obraćanju od strane ministra, a i u toku dosadašnje rasprave od strane kolega ovlašćenih predstavnika iz ostalih poslaničkih grupa da danas na dnevnom redu imamo pet predloga zakona. U pitanju su izmene i dopune postojećih zakona, i to: Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakona o republičkim administrativnim taksama, Zakona o porezima na imovinu, Carinskog zakona i Zakona o carinskoj službi.U biti predloženih izmena i dopuna zakona jeste zaštita finansijskog interesa Republike Srbije, sa jedne strane, dok sa druge strane nastavljamo nastavljamo sa sprovođenjem mera digitalizacije koje za cilj imaju kako pojednostavljenje, tako i snižavanje obavljanja pojedinih poslova, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru.Pre nego što se osvrnem na predložene izmene i dopune zakona, iskoristiću priliku da vam čestitam, ministre, na svemu onom što ste uradili u suzbijanju posledica izazvanih virusom Kovid-19.Na početku same epidemije izašli ste sa ekonomskim paketom podrške, koji je tako dobro skrojen da danas kada pogledamo makroekonomske pokazatelje stičemo utisak da u Srbiji uopšte nema kovida. Ovde prvenstveno mislim na privredni rast. I ove godine stopa privrednog rasta je nadmašila sva očekivanja. Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije predviđaju da ćemo godinu završiti sa stopom privrednog rasta od minus 1%, MMF predviđa da ćemo imati minus 1,5% i to je najbolji rezultat u Evropi, imajući u vidu da je prosek razvijenih zemalja zapadne Evrope minus 7,8%. Čak je i evropski komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhej izjavio da je srpska privreda najmanje pogođena kovidom, zahvaljujući isključivo sveobuhvatnom paketu ekonomske podrške privredi. Takođe je izjavio da je Srbija najbolja u regionu i da se bolje nosi sa posledicama izazvane Kovidom-19 nego bilo koja druga država. Vladi Republike Srbije stižu sa svih strana, i to od izuzetno kompetentnih ljudi i od izuzetno važnih kako evropskih, tako i međunarodnih institucija.Takođe, sedmu godinu zaredom uspevamo da održimo nisku i stabilnu stopu inflacije koja se kreće oko 1,5%. Da smo očuvali monetarnu stabilnost, o tome najbolje svedoči devizni kurs. Mi danas imamo jak i stabilan srpski dinar.Kada je u pitanju javni dug, prema najnovijim podacima, stopa javnog duga je nešto ispod 57% i to je zaista odličan rezultat zato što je 3% ispod nivoa Mastrihta1, a kada uporedimo naš javni dug sa razvijenim zemljama tek tada vidimo koliko smo ostvarili dobar rezultat, zato što stopa javnog duga najrazvijenijih zemalja zapadne Evrope premašuje čak 100% između nas i razvijenih zemalja zapadne Evrope je u tome što se Srbija sama, sopstvenim sredstvima bori sa suzbijanjem posledica izazvanih ovim virusom, dok zapadnoevropske zemlje imaju pristup evropskim fondovima.Fascinantno je da smo i u uslovima krize premašili izdvajanja za javna ulaganja, i to za čak preko 27 milijardi dinara. Ovde prvenstveno mislim na izgradnju novih puteva, pruga, na rehabilitaciju postojećih puteva puteva i pruga. Do kraja godine imaćemo dve potpuno nove kovid bolnice, i to u Kruševcu i Batajnici, zatim i u 2020. godini smo mnogo uradili na izgradnji najsavremenijeg kliničkog centra u ovom delu Evrope, u pitanju je Klinički centar Srbije.Ovo je zaista interesantno nama ekonomistima zato što u uslovima krize ono prvo što urade pojedine države jeste da smanje budžet za javna ulaganja. To se u Srbiji nije dogodilo, zato što Srbiju vode odgovorni ljudi čiji je interes građana iznad ličnog interesa.Ono što je jako interesantno je, poštovani ministre, da ste ekonomskim paketom podrške u potpunosti izbegli crni scenario koji bi inače zadesio našu privredu, kao što je zadesio privrede velikog broja zemalja u svetu. Crni scenario je zadesio našu privredu 2010. godine, pa da kažem i 2011. godine, kada su neki neodgovorni ljudi vodili našu zemlju i privreda i ekonomija ne samo da nam je bila crna, nego crnje od toga nije moglo biti. Dakle, u uslovima epidemije država je sav rizik preuzela na sebe i ne samo da smo uspeli da sačuvamo postojeća radna mesta, nego smo uspeli da smanjimo stopu nezaposlenosti i ona se danas kreće na rekordno niskom nivou.Kada niskom nivou.Kada je SNS preuzela vlast, stopa nezaposlenosti iznosila je 27%, pre izbijanja epidemije nešto ispod 9,5%, a za prvih šest meseci 2020. godine 7,3%, što je zaista fascinantan rezultat.Ništa ovo ne bi postigli da prethodnih sedam i po godina nismo vodili odgovornu politiku, da nismo četiri godine za redom imali suficit u budžetu počev od 2015. pa do 2019. godine imali bi suficit u budžetu i ove godine da se nije desila ova ova situacija sa kovidom. Takođe, ne bi ovo postigli da 2014. godine nismo krenuli sa sprovođenjem mera fiskalne konsolidacije, dakle, mislim na uštede u javnom sektoru. Čak mislim da bi stanje u državnoj kasi danas bilo mnogo bolje da 2014. godine nismo imali katastrofalne poplave gde je procenjena šteta na 14 milijardi evra. Ali, bez obzira na sve to makroekonomski pokazatelji i te kako su nam u ovom trenutku dobri, mogu slobodno da kažem najbolji u Evropi.Kako nam privreda stoji najbolje govori o tome priliv budžet po osnovu poreza na dobit pravnih lica. lica. Dakle priliv u budžet je premašio sva očekivanja što se tiče dobiti pravnih lica i čak 40% privrednika se nije prijavilo za meru ekonomske podrške koja se odnosi na odlaganje plaćanja poreskih obaveza, što znači da nam je privatni sektor uspeo da održi likvidnost i u ovim teškim i kriznim vremenima.Neverovatno je poštovani ministre koliko su se promenile teme u Srbiji. Za vreme izbijanja epidemije, za vreme vanrednog stanja i nakon toga u komunikaciji sa građanima sam stekla utisak da je najveći problem građana da li će moći 2020. godine da letuju ili zimuju van zemlje ili neće, da li će granice biti otvorene ili ne, kako bi mogli da letuju ili zimuju?Ne tako davno pre desetak godina najveći problem mojih roditelja, komšija, prijatelja, rođaka je bio kako da prežive, kako da prehrane porodice, kako da plate račune, zato što nam je ogroman broj ljudi bio bez posla i bez ikakvih primanja. Danas najveći problem građana je da li će moći da letuju ili zimuju van zemlje ili ne.Takođe fascinantno mi je da je cena stanova u Srbiji dostigla vrednost skoro 10.000 evra. Tražnja za takvim stanovima je na izuzetno zavidnom nivou. nivou. Kupci su uglavnom naši građani. Reč je o sportistima, reč je o zaposlenima IT sektoru, zatim o estradnim ličnostima, o ljudima koji se bave hotelijerstvom i ugostiteljstvom, a do pre par godina jedva da je cena nekretnina u Srbiji dostizala vrednost do 1.500 evra i to na najluksuznijim lokacijama. Zašto pominjem ovu činjenicu? Upravo iz razloga, zato što je cena nekretnina u jednoj državi najbolji najbolji indikator životnog standarda stanovništva u datoj državi.Upravo sve ove činjenice o kojima sam govorila su razlog ogromne mržnje i netrpeljivosti naših političkih protivnika prema nama. Ovo je razlog zašto se na dnevnoj osnovi upućuju pogrdni nadimci i predsednici Vlade i predsedniku države. Zašto se svakodnevno predsedniku države crta meta na čelu?

da svi građani u Srbiji danas žive bolje nego juče, a sutra bolje nego danas, dok je politika naših političkih protivnika i prethodnika da svi građani žive gore, kako bi Dragan Đilas i njegova samoprozvana elita živela bolje. E, pa takav scenario u Srbiji se više nikada neće ponoviti.Vas poštovani ministre i sve članove Vlade ne sprečava ni ova kriza da razmišljate o rastu životnog standarda svih građana,

zarada zaposlenih u zdravstvu za čak 5%. To je ogroman procenat s obzirom na epidemiološku situaciju.Takođe ste opredelili sredstva za povećanje zarade svih zaposlenih u javnom sektoru počev od 1. januara po stopi od 3,5% dodatnih 1,5% očekuje zaposlene u javnom sektoru od 1. aprila. Takođe, od 1. januara ide se sa povećanjem penzija po švajcarskoj formuli, po stopi od 5,9%. Imamo i povećanje minimalne cene rada, takođe od 1. januara, po stopi od 6,6%. To su sve pokazatelji rasta životnog standarda i značajni indikatori stanja u državnoj kasi, a po svemu sudeći stanje u državnoj kasi nam je izuzetno dobro.Kada je reč o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predložene izmene i dopune zakona sa jedne strane imaju za cilj zaštitu finansijskih interesa Republike Srbije dok sa druge strane idemo dalje sa sprovođenjem mere digitalizacije, odnosno sa poboljšanjem elektronske komunikacije između poreskih organa i poreskih obveznika.Sa druge strane zakonsko rešenje uključuje otvorene investicione fondove i alternativne investicione fonde u poreski sistem. Imajući u vidu da ovi fondovi nemaju status pravnog lica a podležu registraciji poreske obaveze u njihovo ime i za njihov račun regulisaće društva za upravljanje ovih fondova. Na taj način doći će do povećanja sigurnosti investitora i doći će do razvoja tržišta kapitala.Zakonska rešenja sa jedne strane propisuje povećanje poreske discipline dok sa druge strane nudi poreskim obveznicima odlaganje plaćanja poreske obaveze kada za to postoje uslovi, zatim izmirenje poreske obaveze na rate. Zatim za poreske dužnike čiji je dug iznad 50 miliona dinara nudi se mogućnost da svoju poresku obavezu izmiruju davanjem određene nepokretnosti, kada za to postoji interes Republike Srbije. Dakle, zakonsko rešenje nudi određene pogodnosti za poreske obveznike.Kada je u pitanju Druga tačka dnevnog reda, reč je o izmenama i dopunama Zakona o republičkim i administrativnim taksama, suština predloženih izmena i dopuna jeste usaglašavanja predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koje su u nadležnosti državnih organa. Inače, praksa je da svake godine donosimo ovakav zakon.Kada je reč o trećoj tački dnevnog reda u pitanju su izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu. Novina predloženih izmena i dopuna zakona je kao što smo mogli i da čujemo u uvodnom izlaganju od strane ministra, prenošenje nadležnosti sa poreske uprave na jedinice lokalne samouprave kada je u pitanju utvrđivanje kontrole i naplata poreza na prenos apsolutnih prava, poreza na poklon i na nasleđe i to počev od 1. januara 2022. godine. Sa jedne strane jedinice lokalne samouprave imaće veće prihode po osnovu ovih poreza dok sa druge strane poreska uprava moći će efikasnije da obavlja svoje osnovne funkcije zato što se smanjuje nadležnost poreske uprave kada je u pitanju porez na prenos apsolutnih prava kada je u pitanju porez na poklon i nasleđe.Predložene izmene i dopune predviđaju takođe da su i otvorene investiciono fondovi i alternativni investicioni fondovi poreski obveznici poreza na imovinu. Takođe zakonsko rešenje grupiše pomoćne objekte zajedno sa garažama, detaljnije i preciznije reguliše ko sve ima prava na poresko oslobođenje i tako dalje.Četvrta tačka dnevnog reda tiče se Carinskog zakona. Kao što smo čuli od kolege u prethodnom izlaganju, mi smo Carinski zakon usvojili potpuno nov, dakle 2018. 2018. godine. Sa primenom se krenulo 17. juna 2019. godine.Naš Carinski zakon u potpunosti je usaglašen sa Carinskim zakonom zakonom EU i na taj način ispunili smo našu obavezu iz pregovaračkog Poglavlja 29, a tiče se carinske unije.Ovaj zakon, koji je na snazi, je dobar zato što prati savremeni trend globalizacije i ubrzava protok robe kroz našu zemlju. Kada je reč o izmenama i dopunama zakona, one su više terminološke prirode, nego suštinske.I, na kraju, imamo i izmene i dopune Zakona o carinskoj službi. Izmene i dopune su više tehničke prirode nego suštinske. Do sada smo imali situaciju da samo rukovodilac organizacione jedinice, odnosno carinske ispostave ima ovlašćenja za podnošenje podnošenje zahteva za pokretanje carinskog prekršajnog postupka. Od sada će to ovlašćenje imati i službenik zaposlen u carinskoj ispostavi kada je rukovodilac odsutan, ali samo pod uslovom da carinski službenik poseduje određena znanja i kvalifikacije i da ga posebnim ovlašćenjem za obavljanje navedenog posla ovlasti upravnik carinarnice.Dakle, zakonska rešenja koja su na dnevnom redu i te kako su dobra i poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu podržaće sve izmene i dopune zakona.Još jednom, poštovani ministre, čestitam vam na svemu dobrom što ste uradili u ovoj kriznoj i izuzetno teškoj godini po ekonomiji. Još jednom ste nam pokazali koliko je Srbija danas jaka i snažna, suverena i nezavisna. Pokazali ste nam da se Srbija danas sama, bez ičije pomoći može izboriti sa svim nedaćama koje je zadese, a da pri tom ponese titulu najvećeg pobednika u Evropi. Hvala vam. Zahvaljujem ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu.Ispred